Благодаря. Уважаеми господин Иванов, процедурата ми е по начина на водене към Вас без абсолютно никакъв повод, без никакво основание за пореден път отнехте думата на представител на опозицията. Предния път, когато го направихте, господин Иванов, един от колегите ми, беше с наложено наказание, защото Ви връчи таблетка валериан. Сега може би имате, господин Председател, нужда не само от това,... да освободите парламентарната трибуна, защото е необходимо някой с по-висока степен на чуваемост и търпимост към опозицията да заеме мястото пръв сред равни. Ако господин Минчев има някакъв институционален ангажимент, то Народното събрание има още пет заместник-председатели. Дори когато ги избирахме, нямаше място за всички, ако помните. В този смисъл аз Ви призовавам да отстъпите председателското място например на господин Атанас Атанасов, който е заместник-председател на парламента, който е в залата в момента, и считам, че той по-добре ще ръководи пленарното заседание не само защото знае, че думата на опозицията никога не се отнема, а и защото е доказал през всичките години на участието си в политиката, че може да чува какво говори опозицията.

и ще потърси останалите за разговори за Вашата оставка – Вие нямате място на тази висока трибуна!

Настимир Ананиев дали не съм му отнемал думата, колко пъти не съм му давал думата за лично обяснение, когато я е поискал. Попитайте господин Митев колко пъти съм му взимал думата и на него, така че

това да се нарушават правилата ще продължи и Вие, ако искате, започвайте диалог с когото и както намерите за добре. Аз спазвам текста на Закона – така е било и така ще бъде! А конкретно в днешния ден на Вас, госпожо Атанасова, Ви дадох три минути повече за декларация, дадох Ви две минути почти да говорите в процедура изказване по същество. Това са пет минути! За почитаемите зрители и слушатели, български граждани, пет минути пленарно време е изключително много време. Вие отлично знаете това и въпреки това се оплаквате, че нарушавам правата на опозицията. Това е моят отговор: няма да си подам оставката, защото не смятам, че има основание за това. (Ръкопляскания Мирослава Петрова, след това – Александър Иванов, Емил Георгиев, Искрен Митев и Радомир Чолаков, да кажем в тази последователност. Уважаеми господин Председател, господин Премиер, дами и господа вицепремиери, уважаеми колеги! Уважаеми господин съпредседателстващ, процедурата ми е към Вас – по начина на водене. Бих искала да Ви помоля винаги с тази убедителност да водите заседанията, също така да Ви помоля никога да не прекъсвате опозицията, когато дюдюка, вика, крещи, гримасничи; моля Ви да не я прекъсвате, когато оттук ни предлага пропагандите си, никога да не я прекъсвате, когато ни предлага актьорски етюди; също така Ви моля да не я прекъсвате буквално по никакъв повод, така че да може в пълнота и яснота манталитетът на българската опозиция в момента да блесне с най-голямо качество. Моля Ви да ги прекъсвате само

Обръщам се с една настойчива молба към всички Вас: нека да си охладим страстите – днес трябва да получим отговор на актуални въпроси, които касаят хората. Аз например чакам с нетърпение вицепремиера господин Сандов да даде отговор... Вицепремиерът господин Сандов казах – него го няма още. Чаках с нетърпение той да дойде, за да разкрие за едно огромно екологично престъпление, което се извършва от 10 години в най-бедната община на България – община Видин. Затова се обръщам към Вас: нека да имаме възможност да изслушаме отговора на министрите. Това, което стана преди малко –слава богу, че не се хванахме за гушите,

Господин Председател, уважаеми колеги, господин Министър-председател, вицепремиери! Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене към Вас. За съжаление, изпуснахте заседанието в момента, в който на декларацията на опозицията дадохте право на отговор, макар че членовете на Министерския съвет имат право да се включват в дебата по всяко време и да искат думата. спазвайки буквата на Правилника, господин Председател, трябваше да прекъснете вицепремиера Василев, когато започна да отговаря поименно няколко пъти в контекста на декларацията на Политическа партия ГЕРБ. Няма нищо лошо той да даде свои отговори. Аз се радвам, че донякъде – до момента, в който прекъснахте госпожа Атанасова, тя успя да се обърне към господин Василев с точните данни на финансовото състояние на България преди една година. Към конкретните данни към момента господин Василев не се обърна много, така че мисля, че не получихме някакъв адекватен отговор от него какво се е променило положително. Но, господин Председател, ще използвам възможността да Ви призова да не си позволявате да прекъсвате председателя на най-голямата опозиционна партия, защото това нарушава не само добрия тон в парламента, това нарушава дългогодишна практика на Народното събрание – да се дава гласност на опозицията, когато тя, естествено, има критики към управлението,

„Голямата бедност вече е дошла – икономиката е обезкървена, когато я обезкостиш, след това следват хората...“ И този цитат, господин Председател, не е на някого от опозицията, не е на някого, който може да бъде обвинен в пристрастие към опозицията, а е

Както вече посочих, дадох на госпожа Атанасова пет минути пленарно време, за да може да заяви позицията на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. По отношение на това дали трябва да чуем правителството по важни теми – ами, колеги, днес се намираме в ден, в който имаме блиц- и парламентарен контрол.

Господин Председателстващ! Процедурата по начина на водене е към Вас. Вие нали сте наясно, че не сте председател на Народното събрание? Вие просто в момента временно заемате този стол, защото председателят очевидно има друга работа. Вие обичате да си сменяте столовете и да приемате функции, както господин Асен Василев обича да сяда на този първи стол

и това съм Ви го казвал и друг път от тази трибуна. Вие допуснахте грешка, че дадохте право на министър-председателя Василев да вземе отношение по политическа декларация на ГЕРБ-СДС, и оттам вече нямаше как да овладеете залата. Понеже не владеете процедурата, Вие не можете да овладеете залата и наистина помислете си дали си струва да сядате на това място, защото масовите безредици, за които пишеха, че се случвали в парламента, ги предизвиквате Вие. И това според мен Ви се случва няколко пъти. определете си функциите, разберете кой за какво става във Вашето управляващо мнозинство или господин Минчев да си седи на стола, а господин Василев да седне на първия стол, както обича да сяда, а Вие да си седите отстрани,

На днешния ден преди една година, уважаеми господа, без значение кой временно изпълнява длъжността министър-председател – Василев или Петков, отново повтарям, че рехабилитираните пътища след модела „Борисов“ и след статуквото ГЕРБ бяха 3000 км; изградена 2600 км ВиК мрежа; 51 пречиствателни станции; 1600 ремонтирани училища; 800 ремонтирани детски градини и ясли. Цената на тока беше 117 лв., днес е 500 лв. за бизнеса. Цената на газа беше 37,70 лв., днес е 143 лв. и ние не знаем каква ще бъде нито за месеците май и юни, не знаем каква ще бъде и до края на годината, кой ще доставя газа, кой е резервирал капацитет и как ще се случи това дори след формалния блицконтрол на господин Петков. Повтарям, че тогава, преди една година, бяха регистрирани най-ниските нива на битова престъпност, най-нисък миграционен натиск, най-малко жертви от пътнотранспортни произшествия. Знаете ли какво е сега по границите на България? Вие вероятно трябва да знаете, ако четете доклади. Хлябът, уважаеми дами и господа, преди една година на този ден беше 1 лв., а сега е 2,50 лв. Бензинът и дизелът бяха на нива от 2 лв., сега знаете ли колко е? Над 3,25 лв. са горивата и за това не е виновен младежкият ГЕРБ апропо, господин Василев! Уважаеми колеги, отношението ми към Вашето правителство е ясно, към Вашето мнозинство също, но това е правопропорционално и в корелация с отношението на българските граждани. Просто си тръгнете! Благодаря. (ДПС): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, вицепремиери, уважаеми дами и господа! Отношението ми към изказването първо ще започна с една според мен грешка, която започна от Бюджетната комисия, която, ако не се поправи, може да се превърне в недостоверност, лъжа и ако се повтори 100 пъти, пак няма да стане истина. Става въпрос за изнесените числа за дълга. Господин Вицепремиер, тогава, като направихте тази сметка волю или неволю, Вие казахте: „30,3 милиарда дълг, плюс 1,9 милиарда – 31,2.“ И оттам И оттам нататък правите извода, че разликата е 2 милиарда дълг надолу, тя е 1 милиард. Не че това има голямо значение, тъй като това е моментно състояние и абсолютно нищо не показва. Ще видим колко ще е в края на годината, но ако искаме да сме фактически изрядни, мисля, че трябва да обърнете внимание и на това. По отношение на дълга можем да си говорим много, можем да направим и специална дискусия къде се движим, как се движим, към по-високи лихвени нива, към разширяване на спредовете с немски държавни ценни книжа, към увеличаване на рисковите характеристики на дълга, съкращаване на матуритета и концентрация на дълг в близките няколко години, но това е въпрос на друга дискусия. По отношение на пенсиите аз не виждам как това Народно събрание до момента е повишило пенсиите, честно казано. Мисля, че Четиридесет и шестото народно събрание свърши далеч повече работа в това отношение, включително и с предложението тогава на ДПС, прието за 120 лв. добавки за пенсионерите, което постави наистина една по-социална основа на пенсиите, въпреки че и там има какво още да се желае. И по отношение на пенсиите тук в съзнанието ми изниква и личният казус на моя баща, който поради ситуацията с пощите в момента няма как да си получи пенсията, но с това също няма да занимавам Народното събрание. По отношение на други числа, по отношение на износа – да, той е висок, но вносът е още по-висок. Търговското салдо е на дефицит от 3,3 милиарда и това трябва да предизвика някакво внимание по отношение на тези рискове. Освен това потребителското доверие е на своето дъно за последните 20 години, както оценката за последната година за икономическата ситуация, така и очакванията на хората и за икономическата ситуация, и за финансовата ситуация занапред – цените на производител са с 46% по-високи и колегата Ибрямов в своя въпрос ще го доразвие това. Средната работна заплата намалява спрямо последното тримесечие с 1,2%, което също е факт, който заслужава някакво внимание. Така че нито преди една година, нито сега икономическата ситуация е цветуща. Трябва да се отнасяме с внимание, трябва да

Благодаря, господин Председателстващ. Изявлението е в духа на изявленията през целия ден и тъй като нямахме възможността да изразим становища по отношение на блиц контрола заради закъснението на министър-председателя и дадената почивка трябва да кажа, че това, което днес отново наблюдаваме тук в тази зала, проявено от министрите на Република България, е абсолютно пренебрежение към всички проблеми, които българското общество в момента има. Ние коментирахме конкретни съществени неща за решаване и не получихме нито един конкретен отговор от тази трибуна. И не само че не получихме отговор, но не получихме и забележка от председателстващите Народното събрание, че това се случва. Разбира се, че те са от една формация, каквато и да е тя, нормално е да си пазят гърбовете, само че кой в този момент пази гърба на българските граждани, е въпросът. Довчера си говорехме за изненадите и проблемите, точно след няколко седмици или месец ще си говорим за изненадите, които ние се опитваме от опозицията да повдигнем на дневен ред – кризата с петрола. Нито един конкретен отговор. Аз смятам, че може би има и нещо положително в цялото това, което се случи днес, че просто затвърждавате мнението, което българските граждани много бързо си изградиха за това правителство. Ще се въздържа да го квалифицирам от уважение към институцията, а не към правителството. на Вас Ви остава много малко време на тази позиция. Това е абсолютен факт и това ще Ви го покаже и го показва всеки ден българският народ. Вие го чувате, виждате го, личи си по начина, по който се придвижвате, заявките вече приключиха, които бяха за ходене пеша сред хората. Напротив, ние виждаме как Ви отварят вратите и колко човека Ви пазят, само че това, което ще завещаете на следващите, ще бъде нещо ужасно, нещо, с което ние ще намерим сили да се справим въпреки Вашите усилия да ни саботирате. Благодаря Ви, госпожо Михайлова. Само едно уточнение правя, че в блицконтрола по чл. 104 от Правилника той не завършва с вземане на отношение по дадените отговори. За декларация от „Продължаваме Промяната“, заповядайте.

Чухме: „По плодовете ще ги познаете.“ Вижте какво направиха ГЕРБ и какво оставиха, вижте какво правят и сега, какво сеят и какво искат да постигнат. 18 март си прилича много с днешния ден – това е денят, в който аз за първи път бях свидетел как народни представители се опитват да се бият в залата, днес го видях за втори. Едни и същи представители от ГЕРБ. Какво можем да очакваме от плодовете на тези хора? Гнилите плодове са 3 хиляди дупки на Борисов, калинки, инсталирани в цялата структура на държавата, опитващи се по всякакъв начин да спрат всякаква реформа, която ние се опитваме да направим. Прокуратурата, която така внимателно пази своите господари, гнилите плодове са побоите над протестиращи граждани под колоните на Министерския съвет през 2020 г., краденето и изземването на бизнеси, корупционното блато, безобразното крадене на държавата. Като казахме безобразно крадене, помните ли заемите, които Българската банка за развитие даваше – 1 милиард на 8 частни клиенти? Затова настоящият премиер Кирил Петков алармира още като служебен министър на икономиката Познайте какво се случи – вече има проблем с един от тези 8, един от най-големите кредити. Чуваме, че този е един от компанията с животински прякори. Чуваме как икономиката издъхва, но виждам ръст на индекса на промишленото производство, ръст на износа, най-висок като стойност в историята изобщо. Чуваме, че няма газ, а газ има. Чухме призива на Борисов да подаряваме кучета и плащаме в рубли, докато ЕК призовава за обединение и солидарност към България и Полша. Чухме, че цената на газа ще е по-висока от досегашната, а тя ще е по-ниска. Чухме, че Планът за възстановяване и устойчивост няма да бъде приет. би няма да повярвате, че е поредната лъжа, но Урсула фон дер Лайен каза: „Изключителен!“. Чуваме, че не сме помагали на бизнеса и гражданите, а истината е, че сме дали милиарди, за да може инфлацията да не е толкова висока, през помощите за електрическа енергия на бизнеса, което се отразява на конкурентоспособността и крайните цени. Сега ще пуснем още мерки поне за милиард и половина, а в същото време ни казват, че пари в хазната няма. Въпреки всички разходи и компенсации, безпрецедентни в историята на българската държава, пари просто има, защото просто не се краде. Защо не се опитате да разнообразите и да спрете да лъжете, да спрете да сеете дезинформация и особено когато близо до Вас се води война, която тежко се отразява на целия свят, затаете дъх. Какво направихме? 4 милиарда компенсации на бизнеса за цените на електроенергията, което представлява 3% от БВП – най високата стойност в Европейския съюз, и запазване на цените на потребителите на нивата от юли 2021 г.; 2 милиарда по-малко външен дълг от декември досега; 880 милиона бюджетен излишък за първото тримесечие при увеличени социални плащания и рекордни капиталови инвестиции. (Смях Договаряне на доставки на природен газ от алтернативни източници на цени, по ниски от тези на „Газпром“, без посредници, при постигане на реална диверсификация и енергийна независимост; запазване на нивата на инфлацията под средните на Европейския съюз; близо 20% увеличение на индекса на промишленото производство на годишна база; изпреварващо увеличение на пенсиите и минималната работна заплата спрямо инфлацията; ръст на средната заплата в бизнеса; безплатни детски градини; увеличаване на обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете до двегодишна възраст; намаляване на данъчното бреме; одобрението на ПВУ и в началото на следващата седмица нов пакет антикризисни мерки за бизнеса и потребителите. Това са нашите плодове. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Господин Председател, господин Премиер, господа министри, уважаеми колеги! По начина на водене от гледна точка на това, че ние сме изключително притеснени за страната от това, което чухме преди малко и от господин вицепремиера, от това, което чухме от колегата Митев. Ние оставаме с усещането, че управляващото мнозинство е в ситуация на тотална дезориентация

мнозинство не може да назове проблемите, да разбере изобщо, че има такива, то става вече опасно не само за политическия живот, но изобщо за обществения живот в страната.

останалите партии от управляващото мнозинство да вземат мерки, защото Вие много добре разбирате какво се случва и колко е тежко положението. Направете така, че да приключи този сън. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Колеги, нека да преминем вече към парламентарния контрол. Първият въпрос е от народния представител Джейхан Ибрямов и е относно мерките на правителството по отношение на инфлацията и рязкото повишаване на цените на основни стоки, храни и услуги. Заповядайте, господин Ибрямов, да зададете въпроса си. Имате две минути. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър-председател, госпожо и господин вицепремиери! Въпросът ми е свързан с мерките на правителството по отношение на инфлацията и рязкото повишаване на цените на основни стоки, храни и услуги. През изминалата година и най-вече през последните месеци, седмици и дни сме свидетели на невиждана инфлация за последните 14 години.

се дължи на тази инфлация. Най-осезаемо е поскъпването в сферата на транспорта, където цените са близо 26% по-високи в сравнение с миналата година. С над 43% са нараснали на годишна база цените на горивата за автомобили, отново те стоят в поскъпването и на комуналните услуги от близо 14%. Над двойно е и увеличението на газа – 117%, а с над 30% нагоре са твърдите горива. Инфлацията при храните също расте и достигна 17,5% в сравнение с март 2021 г. Конкретно при хранителните продукти най-голям скок има при олиото, което поскъпва само спрямо февруари с 23%. А за месец брашното и картофите са поскъпнали с близо 6%. Ръстът при яйцата е 8,3%. Националната статистика отчита и поскъпване на всички останали групи продукти и услуги, с малки изключения. Цените на основните стоки и услуги в нашата страна вече са непосилни за повечето домакинства. Станахме свидетели на шока от страховете на хората заради неконтролируемото поскъпване на стоки и услуги. Заради липсата на адекватни мерки от Ваша страна вече сме на път да попаднем в спиралата от индексиране на цени и заплати, което трудно може да се прекъсне, и вместо в преходна инфлация да попаднем във вкопана инфлация, както ни предупреждават водещи икономисти. Продължаваме да сме изправени пред криза с много неизвестни. Потърпевш от нея ще е българският народ, защото България все още продължава да е най-бедната страна в Европейския съюз. Газът, бензинът, токът, водата, хлябът, олиото и така нататък – това са основните стоки и храни, които са поскъпнали и които влияят на ценообразуването на всички останали. Перспективите допълнително, разбира се, се влошават и от конфликта в Украйна и икономическите последствия от него. Това ще доведе и до по-висока от заложената в бюджета на страната средногодишна инфлация от 5,6%, според думите на самия вицепремиер. В тази връзка моят въпрос към Вас, господин Министър председател, е: какво планира българското правителство за стопиране и намаляване на инфлацията, има ли българското правителство кризисен план и кога той ще влезе в действие? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря Ви, господин Ибрямов. Господин Премиер, заповядайте за отговор. Уважаеми народни представители! Да, има инфлация. Тази инфлация беше заредена през цените на енергийните източници в цяла Европа и всички ние го знаем, и всички Вие го знаете. знаете. Господин Борисов непрекъснато говори какви са били цените преди и сега. И той много добре знае, че нищо не може да направи на световните борси, нито да спре войната в Украйна, но се упражнявате на политически пиар от сутрин до вечер, което не Ви прави чест, защото всъщност в този момент ние трябва да сме обединени, а не да се замерваме с глупави пиарки. (Смях и

вкарахме 4.1 млрд. лв., за да ограничим ръста на цените на тока. Какво означава това, за да Ви го кажа в цифри? Октомври месец миналата година цената за битовия потребител е 147 лв. и 70 ст. Същата цена е в ноември, декември, януари, февруари, март, април, май. Една от малкото страни в Европа, където цените на битовия потребител не се качиха нито с 1%. Нека да видим „ужасните“ цени, които са се покачили за бизнеса: октомври месец – 258, ноември месец – 298, декември месец – 300. Идва нашето правителство: януари месец – 232, спад, февруари месец – 231, март – 261, и април – 224. Това е резултатът на тези 4 милиарда. Така че когато говорим за цените на тока, нека да говорим с точни цифри. Отделно, ние много добре знаем, че инфлацията повлиява най много на най-бедната част на нашето население и затова направихме нашия фокус точно там – там се концентрирахме. Минималната работна заплата я качихме от 650 до 710 лв. Детските надбавки се качиха за едно дете 20%, за две деца 22%, за три деца 22%. Обезщетението за безработицата се покачи от 12 лв. на 18 лв. Отпадането на таксите за детски градини и ясли. Дадохме 70 лв. на пенсионерите. Досегашните добавки от 60 лв. най-вероятно ще останат трайно в размера на пенсиите. Природният газ, колкото и да не Ви е приятно да се каже, ще видите, че за юни месец ще бъде с по-ниска цена, когато корабите влизат. За юни месец ще влезе с по-ниска цена от тази през април. Едновременно с това освобождаваме акциза на природния газ. Както знаете, много от нашите нашите съграждани, които имат по-ниски доходи, карат точно на природен газ. Увеличаване на прага на задължителната регистрация на ДДС от 50 хиляди на 100 хил. лв., така че да премахнем част от тежестите на малкия бизнес. Да, трудно е, на никого не е лесно.

Благодаря, госпожо Председател. Госпожи и господа народни представители! Господин Премиер, аз съм Джейхан Ибрямов, не съм Бойко Борисов (ръкопляскания от ДПС) – български народен представител, български гражданин, етнически турчин, и очаквах да се обърнете към мен, не към политическа партия ГЕРБ. Господин Премиер, явно имате желание да не отговаряте. Аз искам ясен, точен и конкретен отговор на поставения от мен въпрос. Ако ли не, Вие не искате да бъдете министър-председател на тази държава. Поправям Ви – бизнесът казва, че сте ги компенсирали с 1,5 милиарда, а Вие твърдите с 4,1 милиарда. Къде са останалите 2,6? Има разлика! Господин Премиер, Вие твърдите, че сте икономист и сте завършили Харвард по Ваши думи. В Харвард има страхотни преподаватели икономисти, които са спасили дори от глад Африка, но явно Вие не сте присъствали на техните лекции. Господин Премиер, създадохте една коалиция със сбор от политически партии. И в този сбор от политически партии едните правят десни мерки и получават леви политики, другите правят леви мерки и получават десни политики, а третите и четвъртите не знаят за какво са в тази коалиция. Но откакто сте в управлението, Вие се уповавате на Вашата коалиционноуправленска уж програма, правите анализ, анализ на анализа и нищо конкретно – няма конкретни резултати. Всичките мерки, които Вие предлагате, са контрапродуктивни. Абсолютно контрапродуктивни! И това го казват не само народните представители в това Народно събрание, всички водещи анализатори, всички водещи среди на бизнеса, вече и народът, който се надига. Господин Премиер, с бързината, с която отидохте и се върнахте от Вашингтон, ние всички сме български граждани, както и бизнесът очаква с тази бързина и скорост да въведете тези необходими мерки и за компенсации. Не само за компенсации, а онези програми и изменения в закони, които да компенсират абсолютно ширещата се и растяща инфлация и високите цени на всички стоки в тази страна. Ако Вашият икономически екип е неспособен да свърши тази работа, със сигурност в България има, които са завършили и в Свищов, и в УНСС, и могат да свършат тази работа. Господин Премиер, петролен пожар не се гаси с градинарска лейка, а се усилва. Моят конкретен въпрос към Вас е:

Сега ще Ви адресирам директно Вас. Защо мирише на бедност? Ако в едно българско семейство, което е примерно в Северозападна България. Нека да адресираме едно такова семейство… (Реплика Защо? Защото в момента години след започването на строежа на магистрала „Хемус“ нея я няма. Защото в момента милиони, милиарди са предплатени на едни фирми, в които, предполагам, че и Вие познавате някои от участниците в тях, са ги взели тези депозити, но няма нито строеж нито започнат строеж, нито дори строително разрешение, но има 10 милиона купени цветя и ландшафтни инвестиции за нещо, което още не съществува. Защото през тези години няма три моста над Дунава в момента. Има 400 км между двата моста и тези семейства в момента са като в остров в Северна България. също от някои от Вашите, може би познати на Вас фирми, са строили язовири за 630 милиона, където само 10 язовира са завършени, без строително разрешение. Защо? Защото може би корупцията, която, мисля, че и Вие знаете за коя става дума, е изяждала доходите на българите през тези години. И сега, когато ние трябва едновременно да се борим с корупционните схеми, с изчистването на батаците, трябва да се справяме и с кризата, която идва отвън, ние правим всичко, което можем. Знаем, че е трудно на най-бедното население, но повярвайте ми, добре, че в момента успяхме да удържим цените на тока. Добре, че успяхме да дадем доходи на хората, които на хората, които имат най големи затруднения. Добре е, че в последните 120 дни сме работили по 18 часа на ден, за да може тези хора да имат възможността все пак да свързват двата края и да имат 70 лв. допълнителни плащания за Великден.

азерски газ, още през юли. Всичко това добре, че го направихме. Не знам какъв е курсът в Свищов, който съм изпуснал, но съм сигурен, че нещата, които направихме, бяха най-правилните в безпрецедентната световна криза, в която се озовахме. Благодаря. Благодаря ви, господин Премиер. Втори въпрос към министър-председателя от народния представител Славена Димитрова Точева относно политиката на правителството

Благодаря. Господин Петков, бих искала да науча от Вас каква е политиката на правителството относно евакуацията на останалите моряци, които се намират на кораба „Царевна“ в момента? Притесненията ми са породени от факта, че след последната операция, проведена от Вас, PR акция по-скоро, моряците стояха блокирани 49 дни на кораба, бяха единственият неевакуиран екипаж и след това напуснаха кораба сами. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Точева. Господин Петков, заповядайте. Благодаря за въпроса. Както знаете, нашето правителство пое личен ангажимент да се свързва с екипажа на този кораб минимум на всеки три дни, докато всички моряци бяха там. Имаше три пъти прозорци, които се отваряха за тяхната евакуация, но всички ние преценявахме, че опасността е прекалено голяма за тези 260 метра, които трябваше те да минат с опасност за живота им. Когато в първия момент възможността се отвори, тези моряци успяха да бъдат превозени координирано до дестинация, в която българското правителство изпрати своя самолет и ги прибра. За останалите хора в екипажа, те стоят и чакат да видят дали и кога самият кораб ще може да бъде придвижен от пристанището към България. В момента те имат избора да напуснат кораба. Те не са заложници на кораба. Даже в момента им се носи храна

корабът, както знаете, ако капитанът напусне кораба, всеки може да го превземе. Така че в момента това е техен избор, нямат опасност за живота, нямат опасност да бъдат без храна и вода и ние следим ситуацията внимателно. От друга страна, другият кораб в Черноморск, също сме в постоянна комуникация и аз много се надявам скоро целият кораб да може да бъде освободен от пристанището, но там, както знаете, има операция за премахване на мини.

Защото аз Ви уверявам, че съм се срещнала с евакуираните моряци, разговаряла съм с тях и те сами са договорили условията по транспортирането им. Благодаря.

През целия период, в който изчаквахме, цялата операция се координира от Военно разузнаване. Ако искате да имате детайли, винаги можете да извикате генерал Венев да Ви даде повече подробности, но най вероятно ще трябва да бъде в закрито заседание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря, господин Премиер. Въпросите към господин Кирил Петков се изчерпаха. Следващите въпроси са отправени към господин Асен Василев, заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите. Отново въпрос от народния представител Славена Димитрова Точева и отново във връзка със спасителната операция на моряците от кораба „Царевна“. Предполагам, че с един друг аспект на въпроса. с финансов аспект. Господин Василев, бих искала да разбера каква е похарчената сума за спасителната операция на българските моряци от кораба „Царевна“, която на два пъти, отново напомням, беше неуспешна, а на третия път те изпревариха осъществяването ѝ и напуснаха кораба сами.

Благодаря Ви, господин Василев. За какво са похарчени тези 25 000 долара? Това включва ли транспортирането им вярно ли е, че госпожица Лена Бориславова ги е посрещнала? В качеството си на каква? И да не би тази сума да е за разходите по нейното пътуване до Сочи? Благодаря.

Същите са за сметка на бюджета на Министерския съвет. Това е самолетът, който е отишъл да прибере моряците и да ги доведе в България. Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Вторият въпрос към господин Асен Василев е от народния представител Румен Христов относно възможността да бъдат компенсирани български граждани, на чиито компании са наложени санкции, конфискувани или увредени в условията на водената от Руската федерация война срещу Украйна. Заповядайте, господин Христов, да развиете въпроса си.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 след началото на пълномащабната война, осъществявана от Путинова Русия спрямо суверенна Украйна, реакцията на демократичния свят беше категорична. Руската федерация беше обявена за агресор, а след многократни призиви от страна на международната общност, начело с ООН, за изтегляне на руските войски от територията на Украйна, бяха наложени пакети от санкции. България като член на НАТО, Европейския съюз и на световната демократична Руската федерация обяви страните, подкрепящи наложените санкции, в това число и България, за неприятелски. Освен това Путиновата администрация в лицето на председателя на долната камара на руския парламент Володин заяви, че относно компании, цитирам: „базирани на руска територия и собственост на граждани на неприятелски държави“, каквато за Руската федерация се явява България, „ще се предприемат мерки за конфискация на тези активи.“ Бе подписан и Указ за икономически мерки срещу неприятелските държави, които на практика възпрепятстваха икономическата дейност на компании от тези държави. Уважаеми господин заместник министър-председател и министър на финансите, предвид на всичко това, моля да ми отговорите: дали смятате за целесъобразно България да отговори с реципрочни мерки, а именно да обезщети българските граждани, чиито компании, недвижима собственост и акции, намиращи се на територията на Руската федерация, са ограничени в своята дейност, конфискувани или увредени и разрушени от руската армия в Украйна, с акции от руската компания „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, като това да се осъществи на справедлива пазарна цена и оценка. Държавата да изкупи останалата част от акциите евентуално на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД след пазарната им оценка, а впоследствие те могат да бъдат отново предложени за приватизация на световните компании с добра репутация в бранша. Позволявам си да Ви напомня, че българската държава все още държи така наречената златна акция в „Лукойл Нефтохим“. В случай че предприемете такива действия, правителството имам предвид, Вие бихте гарантирали справедливо обезщетение на пострадалите български граждани от водената от агресора Русия война в Украйна, ще гарантирате енергийната независимост на България по отношение на доставките на петрол, неговата преработка и дистрибуция на преработените продукти и най-после ще можете да очаквате може би

Министър Василев, Вашите отговори са кратки и лаконични. Напомням Ви, че имате все пак възможност до три минути да развиете отговора си – по Ваша преценка, разбира се. Благодаря. Предпочитам да не губя времето на народните представители и да отговарям по същество. Господин Христов, по повод Вашия въпрос. Към момента Европейският съюз е одобрил временна рамка, която позволява на правителствата да подпомагат компании, които са пострадали от войната между Русия и Украйна. Тази временна рамка ни дава следните правомощия: помощи с ограничен размер до 400 хил. евро на компания или до 35 хил. евро за предприятия в селскостопанския сектор и секторите на рибарството и аквакултурите; подкрепа за ликвидността под форма на гаранции за вземане на заем; подкрепа за ликвидността под форма на субсидирани заеми; помощ за доказани допълнителни разходи, дължащи се на изключително голямото увеличение на цените на природния газ и електроенергията. Ако решим да ползваме някои от тези четири мерки, правим нотификация до Европейския съюз и съответно можем да ги ползваме. До момента в България, както знаете, действа четвъртата мярка със сигурност, която е за помощи за газа и електроенергията. Другите три мерки не са задействани, няма и компании, които да са поискали от нас това. Конкретно това, което Вие предлагате, е свързано с експроприиране на дяловете на „Лукойл Нефтохим“ или тяхното купуване. Има разговори на ниво Европейска комисия за замразяване експроприиране на дялове на руски компании. Все още няма решение на Европейската комисия за експроприиране на дялове на руски компании. В момента, в който такова решение бъде взето, и ако то бъде взето, Вашата мярка представлява интерес, който, разбира се, трябва да бъде разгледан. Към момента тя е неприложима, тъй като би вкарала България в огромен международен казус, защото ние ще експроприираме дялове на частна компания, която не е на забранителен списък. „Лукойл“ са си организирали нещата така, че компанията всъщност е швейцарска собственост, а не е руска собственост. В постоянен контакт сме с колегите от Полша, Италия, Холандия и Румъния, специално Италия, Холандия и Румъния, защото там има рафинерии на „Лукойл“, както както знаете, за да видим те какви подходи приемат. При тях ситуацията е доста подобна, няма експроприация, така че планът, който Вие визирате, няма как да бъде реализиран. Но ако за компании, които са пострадали директно от войната, както казахме, в момента работим по това да отворим и потенциално кредитните линии, които са или с гаранции, или със субсидирани лихви. Що се отнася до директните помощи, за момента те не са задействани, но нямаме и такива искания от компании. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Василев. Имате думата за реплика, господин Христов. Благодаря, господин Председател. Благодаря за отговора, господин Заместник министър-председател. Идеята беше не за експроприация, а ставаше дума за за равностойно заменяне на това, което ще се конфискува, както беше заявено в Русия, и за предприятия, които вече са разрушени. Те имат някаква стойност и става дума за прихващане, ако мога така да се изразя, но нека да следваме правилата, каквито Европейският подава към България. Може би тези мерки, които съобщихте – и стартираната четвърта, е хубаво малко повече да се разяснят, защото действително има наши предприятия и фирми, които работят в Русия и изпитват затруднения в тази посока. Благодаря Ви. Благодаря, господин Христов. Желаете ли думата за дуплика, господин Вицепремиер? Не. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Цончо Ганев относно предстоящата актуализация на държавния бюджет. Имате думата, господин Ганев.

Господин Председателстващ! Господин Министър, във връзка със санкциите, наложени на Руската федерация, в които България се включи, страната ни вече е изправена пред газова криза и тя е факт, справянето, с която вероятно ще доведе до повишаване цената на газа, което абсолютно също е факт. ВЪЗРАЖДАНЕ предупреди за това още тогава, че санкциите, които подкрепяме като държава, ще доведат до последици за българската икономика. Във Ваше интервю по една от частните национални телевизии Вие заявихте, че цените на горивата няма да бъдат повишавани. Тъй като цените на горивата вече надвишават три лева, в противоречие с Вашето твърдение, желая да ми отговорите на следния въпрос: предвиждате ли в предстоящата актуализация на бюджета криза с доставките на петрола и какви мерки ще предприемете, за да я предотвратите?

Господин Ганев, благодаря за въпроса. Що се отнася до доставките на природен газ – може би сте били извън залата, премиерът каза, че доставки има и че те са на по-ниска цена от тази, на която бяха в април. Така че там няма повишение на цената. Въпросът Ви е свързан, нека да кажем, със стратегическите планове на правителството по овладяване на сериозни рискове за икономиката. Такива планове има. Такъв план имаше и за газа. Това е причината, въпреки че от днес за утре ни спряха газа, да няма нито прекъсване на доставките, нито това драматично повишение на цените, което щеше да се случи, ако ние директно бяхме излезли на борсата. Има план и по отношение на петрола. Както знаете, България е заявила своята позиция и си я отстоява, че иска изключение от петролните санкции. която да позволи, както и на другите страни, които работят с руски петрол, да имаме една-две години преходен период, за да можем да направим този преход по-плавен, той да не е рисков за икономиката. Имаме планове по най-разнообразни поводи. Примерно в Черно море в момента, както знаете, се извършват активни бойни действия. Кораб беше обстрелян и потъна – руски военен кораб, има мини. Мини бяха намерени в Босфора и той беше затворен за няколко часа. В момента има разработен план какво би се случило, ако руският петрол спре от днес за утре, както спря газът, какво би се случило, ако в комбинация с това бъде затворен Босфора, по една или друга причина, за корабоплаване, което би ни отрязало достъпа до неруски петрол, какви са резервите, с които разполагаме, колко време икономиката може да издържи в такъв режим и това какво би довело до цените. В този най-, най-мрачен сценарий, където спират доставките на руски петрол и Босфора е затворен, ние имаме възможност шест месеца да поддържаме българската икономика и българското потребление, в които да намерим алтернативни начини за доставяне на петрол. Шест месеца може да издържим при затваряне на Босфора и при спиране на руския петрол. Това е най-черният сценарий, който можем да си представим, защото това означава, че няма откъде да влезе кораб, който да стигне до пристанище Росенец, което е основното петролно пристанище в страната. Има заложени буфери в бюджета, които да могат да се използват за бърза реакция при такъв сценарий. Надяваме се да не се стигне до такъв сценарий. Българският национален интерес, както неведнъж съм заявявал, е ние да си получим дерогацията от санкциите за петрол, от една страна, и от друга страна, да диверсифицираме постепенно доставчиците на петрол. Другото, което е започнато като процес с гръцките и с румънските колеги, както знаете, е да се направи магистрала, жп и петролопроводи Александруполис – Бургас – Варна – Констанца. Това са проекти, които съществуват доста отдавна, вече са активирани и се надявам в най-скоро време да започне тяхното изпълнение, така че даже и в този най-черен сценарий да нямаме никакъв риск от прекъсвания в

Господин Василев, в духа на целия този ден, в който не се отговори на много от нещата конкретно, бяха само общи приказки, само ще подчертая подчертая две неща. По отношение на газа. В момента получаваме доставки и Вие осигурявате – правителството имам предвид, не персонално Вие, осигурява потреблението към момента. Всяка година обаче Чирен започва да се нагнетява от началото на април, сега е средата на май, Чирен е на санитарния минимум и скоро няма да започне нагнетяване, което автоматично, дори и от днес да почнете да нагнетявате газ, значи, че есента ние ще имаме криза, защото хранилището е ключово, за да се осигури пиковото потребление. Това е по отношение на това, което имате като решение на газовата криза. Що се отнася за другото – не чух нито една конкретна мярка, освен това, което посочихте, тръбопроводи евентуално някога да се доизградят и доставки на петрол от други страни с танкери. Приемаме, че може – днеска го спират петрола руснаците, без значение дерогация, или по-точно казано, изключение Европейският съюз дали ще направят или не. Когато се спрат доставките на руския петрол тип „Урал“ – само преди два или три дни председателят на борда на директорите на „Лукойл“ даде едно просторно интервю, в което основният въпрос беше как и какво може да направи направи технологично самата рафинерия да преработва петрол. От шест месеца до една година е нужно, за да се преработи цялата технология и да почне да работи със съвсем друг тип петрол, което автоматично значи, че ако спрат доставките от Русия на петрол, без значение дали ще се съгласят на изключение от Европейския съюз, или Руската

да премахне ограниченията върху нас или пък да се съгласи Европейският съюз на някакво изключение. Затова пак питам: конкретни мерки – реалистични, извън това, което посочихте, че ще имаме държавен резерв, който ще ни осигури няколко месеца съществуване?

Чирен се пълни от началото на май. Може да видите как се вдигат нивата на Чирен. Чирен в началото на тази зима, за съжаление, беше запълнен, мисля, че под 100% – на 85 или 90%, ако не се лъжа, но така или иначе Чирен ще бъде пълен преди следващата зима, поне това са уверенията на Министерството на енергетиката. Към момента, пак казах, Чирен се пълни. Що се отнася до петрола и възможностите на „Лукойл“ да работи с неруски петрол, обсъждали сме това с рафинерията. Те могат да минат да работят изцяло на неруски петрол днес. Проблемът с това е екологичен. Проблемът с това е, че нямат достатъчно нови инсталации за сероочистване, няма достатъчно нови инсталации, за да се гарантира 100% екологичната сигурност на завода. Утре, ако спре, точно този сценарий сме разигравали, ако от днес за утре получим писмо, както получихме за газа, и Русия каже: „Ние няма да Ви даваме петрол“, пак Ви казах, в този сценарий ние тези шест месеца, които Вие говорите за преустройването на рафинерията, ги имаме, тъй като запасите са ни от руски петрол основно, а не от Брент, който може да се миксира с неруски петрол, без да се правят екологичните проблеми. Това ни дава тези шест месеца, за да може да се изпълни програма и да минем изцяло на неруски петрол. Затова Ви казах, че сценарий Русия да ни спре петрола от днес за утре за България не е притеснителен. Той е притеснителен само в комбинация със сценарий ние да не можем да внасяме неруски петрол поради ограничения в корабоплаването, най-вече свързани с Босфора – те другаде няма къде да се случат, или, не дай си боже, голяма война в Черно море, така че корабите да не могат да стигат до Росенец. Тогава имаме проблем – да, защото никакъв кораб – нито руски, нито неруски, не може да стигне до рафинерията. Този проблем никакъв кораб да не може да стигне до пристанището на рафинерията, може да бъде решен по един-единствен начин и той е с възможност ние да получаваме петрол на друга точка и той да стига до рафинерията не с кораб, което е тръбопровод. Това, че години наред това не е изградено като диверсификационна стратегия, не може да бъде решено за един месец или за два месеца – да, прав сте. Това е проект, който ще отнеме най-малко година, може би две, но това е по-дългосрочният устойчив начин. Освен това с рафинерията сме говорили, както казах, още при избухването на войната, разиграли сме всички военни сценарии, това число прекъсване на доставките от днес за утре, там имаше несигурност какво ще прави Руската федерация. Тази несигурност продължава да я има, за съжаление, както Вие казвате, независимо от това какво прави Европа. даже в най-лошия сценарий, който е от днес за утре приключване на петрола, ние имаме възможност да си направим прехода без проблем.

от народния представител Николай Дренчев относно разчетите на разходите, които са необходими във връзка с мандата, даден от Народното събрание на Министерския съвет за прилагане на пакет от мерки, свързани с войната в Украйна. Имате думата, господин Дренчев. НИКОЛАЙ ДРЕНЧЕВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Господин Господин Председател, господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Както знаете, на 4 май миналата седмица Народното събрание тук в тази зала с голям ентусиазъм гласува решение, с което дава мандат на Министерския съвет да приложи пакет от мерки, свързани с войната в Украйна. За съжаление в това свое решение, което беше подкрепено от всички партии с изключение на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ, освен това чисто емоционално решение, то не е обвързано с никакви финансови рамки, които са оставени изцяло на преценка на Министерския съвет и най-вероятно конкретно на какви пари да бъдат похарчени по отделните точки. Там има шест точки. Интересна е точката, която касае военнотехническото сътрудничество, като де факто моят въпрос е за порядъка. Знам, че преди да е взето решението от Министерския съвет, с конкретика не можете да ми кажете, но ме интересува порядъка – за какви пари говорим – за 5 лв., за 5 млн. лв., за 5 млрд. лв.? Моят въпрос към Вас конкретно е: какви разчети прави Вашето министерство? Имате ли план за сумите, които ще бъдат изхарчени за този пакет от мерки? Имате ли набелязана горна граница за разходите по този пакет? И конкретно, ако можете да ми кажете, разбира се, приблизително какви са разходите, които сте предвидили за буква „д“ от това

Господин Дренчев, благодаря за въпроса. Той е също изключително уместен и част от кризисните мерки, които трябваше да вземем, свързани с войната, и сценариите, които да направим. Мерките са разчетени при три сценария. Единият сценарий е с около 100 хиляди украински бежанци, което горе-долу е това, което достигнахме към момента. В момента мисля, че са 74 хил. и 400 лицата. Другият сценарий е разчетен при утежняване на войната в Украйна за 300 хиляди украински бежанци. Третият сценарий е разчетен при потенциален огромен недостиг на зърно, където има бежанци и от Северна Африка, тъй като знаете, ако там няма зърно, шансът да има бежанска вълна, която да тръгне от юг на север към Европа, е немалък. Към момента текущият сценарий, който сме в момента, са предоставени 16 млн. лв. – до момента са разплатени от правителството. За периода от май до декември се очаква около 40 млн. лв. Отделно МВР са заявили към момента 660 хил. лв. допълнителни средства за укрепване на границите и така нататък. Средствата, които имаме по програма CARE от Европейския съюз, възлизат на малко над 150 млн. евро, тоест около 300 млн. лв. В момента по наши разчети, даже и в тежкия сценарий с 300 хиляди бежанци, ние бихме могли да се поберем в тези средства, тоест това да не влезе директно в националния бюджет извън тези първоначални 16 милиона, които дадохме, защото още нямаше програма на Европейския съюз, свързана с бежанците. Що се отнася до последната мярка, доколкото ни е известно, искането на Украйна е за ремонт на техника, което не създава разход в бюджета, а по-скоро създава приход във военнопромишления комплекс. Така че там не очакваме да има някакви драматични разходи, свързани с тази мярка, по начина, по който тя е приета от Народното събрание. ВИГЕНИН: Благодаря, господин Василев. Имате думата за реплика, господин Дренчев. Господин Василев, благодаря за цифрата, която казахте – 56 – 57 милиона. Като точност и като порядък разбирам. Притесняват ме другите сценарии, които казахте, тоест горна граница, особено ако има криза и в Северна Африка, нямаме представа за какво става въпрос. Това определено ме притеснява. На мен много ми се иска винаги да имаме на първо място фокусирани нашите нужди и нашите проблеми, защото те съвсем не са по-малки от тези в Украйна. Може би там в някакви части, в някакви територии загиват хора, но иначе всички останали проблеми, които ги има в Украйна, ги има и със същата сила и при нас. Ние имаме проблеми със здравната система, ние нямаме детска болница, ние нямаме детски градини, ние имаме огромни нужди, имаме бедстващо население от пенсионери, имаме работещи бедни, имаме енергийна криза и фирми, които затварят, и наистина всеки лев, който не е даден конкретно за хуманитарна помощ на хора, които наистина бягат от война, на мен много ми се свиди и много ми се иска да избегнем плащането на каквито и да било суми. Наистина може би има хора, които бягат от войната, но това, което чуваме и ние и се говори, и предполагам, че в някакъв момент ще излезе на повърхността и ще стане ясно, че всъщност тези 70 хиляди бежанци са всъщност екскурзианти, които идват безплатно на почивка, и когато свърши пакетът, който ние им осигуряваме, се връщат обратно в Украйна. Наистина това трябва да се види, но за момента службите не изпълняват такива данни. Те не знаят колко от хората, които идват при нас като бежанци, мислят трайно да останат и колко са дошли просто на почивка. Така че наистина, моля Ви изключително скъпернически да се отнасяте към всеки лев, който българският народ с труд и с мъка изкарва и вкарва в държавния бюджет и се дава по някакъв не много ясен начин.

която всъщност се реализира с каски и бронежилетки, и всъщност вместо да подкрепим бедстващите, гладуващите, имащите нужда от лекарства, ние въоръжихме паравоенни формирования, които ще ползват тези помощни средства с бог знае какви намерения. Благодаря. Благодаря, господин Дренчев. Имате думата за дуплика, господин Василев. Благодаря, господин Дренчев. Няколко уточнения. 16 милиона са излезли от българския бюджет. Всичко останало се покрива от средства от Европейския съюз в размер на около 300 млн. лв. Тоест това, което България директно е извадила от бюджета, са 16 милиона. Повярвайте ми, изключително стриктно ги следим по същия начин, по който следим всеки лев, който се харчи в държавата. Що се отнася до тежките сценарии. Да, те са притеснителни. Да, имаме разчетите за тях. Да, имаме готовност за тях. От украинците, които са влезли в страната, единствените, които имат право на помощ, са тези, които са поискали статут. Тези, които не са поискали статут, не се ползват с това. Освен това средствата не отиват към самите украински граждани, а отиват към хотелите, къщите за гости и т.н., които осигуряват подслон и храна за тези граждани. Както знаете, към момента тази мярка изтича на 31 май. След това, точно защото следим всеки лев, голяма част от тези хора се пренасочват към държавните почивни станции, където издръжката би била доста по-малка. Но организирането на такива станции в такъв кратък период, както идваха автобусите с бежанци от Украйна, нямаше как да се случи. Оттук нататък това, което и екипът на вицепремиера Константинова разработва, е, получавайки статут, те да имат същите задължения и права като другите български граждани. Те трябва да работят, имат право, ако работят и се осигуряват, на здравни осигуровки, имат право на достъп до програмите, които са за наемане на работа, които има и за всички български граждани. Тоест не се проявява никаква дискриминация към тях – нито положителна, нито отрицателна. Аз лично в политическото си качество, а не като министър на финансите, смятам, че най-правилното е да третираме тези хора като равни на българските граждани на територията на страната в момента, в който те са получили статут. Докато нямат статут, те са това, което Вие казахте – хора, които са влезли временно на територията на страната, без да са заявили, че имат нужда от тази подкрепа и без да са поискали тази подкрепа, и без да са поели задълженията, които, заявявайки статут, всъщност те поемат. Мога да Ви гарантирам, че всеки български лев, който се дава, се дава с абсолютно същия стриктен контрол, с който ние даваме средствата, с които подпомогнахме нашите пенсионери. Ако си спомняте, едно от първите решения на това Народно събрание беше за 60 лв. ковид добавка благодарение на допълнителните средства миналата година. Със същата грижа, с която се разходват средствата в здравната каса, така че да има възможност за по-високи възнаграждения на лекарите и медицинските сестри. Със същата грижа, с която даваме средствата за безплатните детски градини за всички български граждани. Така че това е една нормална хуманна политика, която не дискриминира по никакъв начин нито украинските граждани, които са поискали статут, нито българските граждани. И за тях всъщност се грижим най-много. Благодаря Ви. господин Вицепремиер. Благодаря и за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите към Калина Константинова – заместник министър-председател по ефективно управление. малко разяснения, тъй като имаме въпрос и питане към нея по една и съща тема. Процедурно ги обединяваме, просто за да знаете и Вие, и хората, които ни следят, как ще процедираме. Ще дам думата на задалите въпроса да го развият за 2 минути, след това на задалите питането да го развият за 3 минути, след това общ отговор от министъра в рамките на 8 минути. След това ще дам думата на народния представител, задал въпроса, за реплика, след което дуплика на вицепремиера и продължаваме по процедурата по питането – два уточняващи въпроса, отговор и съответно отношение към отговора. Да си призная, за пръв път водя такова обединено – едновременно въпрос и питане. Първият въпрос е от народните представители Благовест Кирилов, Иван Петков

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Вицепремиер! На 16 април тази година е съобщено за проведена хакерска атака срещу системата на „Български пощи“, в резултат на която и до ден днешен се налага да се работи на хартия, което затруднява както изплащането на пенсиите, така и много от другите услуги, които са предоставени от пощите. Има и сигнали, че на граждани е съобщавано от служители на „Български пощи“, че могат да получат само пенсията си, но не и добавките, което е тревожно. Според Ваше изявление системите за сигурност на Пощите са били неглижирани през последните години и едва сега всички системи са прехвърлени, или поне голяма част от тях, са прехвърлени в държавния хибриден частен облак. Считаме, че тази ситуация създава опасен прецедент, както и риск от изтичане на лични данни на българските граждани. В тази връзка, моля да ни отговорите защо системите на „Български пощи“ не са се намирали в държавния хибриден частен облак – поне частта с данните за пенсионерите, кой е извършвал поддръжката и кога за последно е правен одит на сигурността им? Благодаря. Благодаря, господин Кирилов. Сега питане от народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров относно запитване за състоянието на „Български пощи“ – неизплатените заплати на служителите и хакерската атака. Имате думата да развиете Вашето питане в рамките на 3 минути, господин Димитров. НИКОЛА ДИМИТРОВ (ВЪЗРАЖДАНЕ): Уважаема госпожо вицепремиер, проблемът с Български пощи стои нерешен с години и състоянието на това дружество се влошава с всеки изминал ден. Освен за хакерската атака преди Великденските празници никъде не се говори и за непълното изплащане на заплатите на служителите на Пощите. Никой не дава информация както на служителите кога ще им бъдат изплатени пълните заплати, така и на гражданите какво се случва със системите и кога всичко ще заработи отново. Постоянно се говори, че „Български пощи“ са на загуба. Може да се приемат добри практики от други пощи в Европа, например Дойче Пост, при която приходите от продажбите през първото тримесечие на 2021 г. са нараснали на годишна база с рекордните 22% – до 18,86 млрд.евро. Желаем да получим прозрачност относно казуса „Български пощи“, както и пълна проверка за състоянието им. Навсякъде по света е чест да се заема позиция в Пощите, само тук това е синоним на срам, хамалски труд и ниско заплащане. Предвид гореизложеното, моля да отговорите на следното питане: направена ли е пълна проверка на дружеството, какви мерки ще се вземат за стабилизирането и възраждането на тази институция и услуга? Кога ще бъдат изплатени пълните възнаграждения на служителите? Благодаря. Благодаря, господин Димитров. Сега имате думата за отговор на въпроса и на питането, госпожо Константинова, в рамките на осем минути. Благодаря Ви, господин Заместник-председател. Уважаеми господа народни представители, благодаря Ви за възможността да разкрия допълнителна информация по проверките по завещаното ми в трагично състояние дружество „Български пощи“ от най-високата трибуна на страната. Преди това питане темата „Пощи“ е била споменавана толкова рядко в тази зала, че буквално на пръсти се броят питанията в последните години по време на всички мандати на ГЕРБ. За последните четири години е имало две питания по тази тема, така че съм изключително щастлива, че днес, повечето от нас поне, сме ангажирани към благосъстоянието на дружеството. Да премина към отговора. Ще трябва да споделя пред всички, освен че не са били приоритет за ГЕРБ, „Български пощи“ не са били включени в обхвата на Закона за киберсигурност, нито са били включени в Списъка със стратегически обекти, тоест върху тяхната информационна сигурност не е упражняван никакъв контрол и подкрепа. По отношение конкретно на Държавния хибриден частен облак – ДХЧО „Български пощи“ ЕАД е търговско дружество и въпреки че е 100% държавна собственост, реално не е част от държавната администрация и не попада в обхвата на субектите, които имат право да се възползват от ресурсите на ДХЧО безвъзмездно. Ето защо Министерството на електронното управление и държавният хибриден частен облак ще трябва да бъдат възмездени във връзка с използването на ресурсите за нуждите на „Български пощи“. Предвид спешността на ситуацията вследствие на кибератаката временното предоставяне на минимални ресурси от ДХЧО беше единственият възможен, адекватен и бърз вариант да спасим „Български пощи“ от пълна разруха и да започнем да вдигаме наново системите бързо и в безопасна среда. Поддръжката на системите за информационна сигурност се е извършвала и се извършва, както казах, предвид факта, че те не са в обсега на никакви други институции, от ИКТ специалистите от дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в „Български пощи“. Те отговарят за инсталиране на хардуер, устройства за комуникационна свързаност, защитни стени, инсталиране на антивирусни софтуери и така нататък, което е правено на компютрите и сървърите на дружеството – всички тези процеси. По отношение на поддръжката, свързана с експлоатация, наблюдение и превантивни мерки, тя се изпълнява от съвместни екипи от дирекция „Сигурност“ и дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, тоест изцяло вътре в дружеството. Според мнението на служителите в „Български пощи“, дружеството е приложило съвременни технологии за физическа и информационна сигурност, имайки предвид ограничената и недостатъчна финансова обезпеченост за тази дейност. Сами посочват риска „човешки фактор“, доколкото е налице недостатъчно добро ниво на компютърна грамотност сред служителите по места, което обаче ние разглеждаме като пряка последица от лоши условия на труд и обидно ниско заплащане. Що се отнася до извършен одит на системите за информационна сигурност на „Български пощи“, такъв е извършен от екип вътрешни одитори на системни управления на сигурността на информацията, служители на дирекции „Сигурност“ и ИКТ в периода 5 – 24 септември 2021 г., открити са редица дефицити, за които са уведомени директорите на дирекциите ИКТ и „Финанси“, както и директорите на регионални управления и Специализираното поделение Според оценката на риска последствия могат да бъдат пробиви на системите вследствие на външна намеса, както и прекъсване на услуги вследствие отказ на комуникационни устройства. В средата на месец октомври, 14 – 15 октомври 2021 г., е извършен надзорен одит от одиторския екип на сертифициращата организация „Бюро Веритас – България“ ЕООД, като той потвърждава изводите и констатациите от споменатия вътрешен одит. Непосредствено преди хакерската атака е извършено изпълнението на договор от 23 февруари 2002 г. с предмет: „Изследване и оценка нивото на оптимизация на ИКТ структурата на „Български пощи“, с външен изпълнител „ЗН – 97“ ООД и предоставен одитен доклад на 14 април 2022 г. В заключение одитният доклад отново препотвърждава констатациите на описаните по-горе вътрешен и надзорен одит. Накратко в констатациите на трите одита са изведени редица дефицити на съвременни технически средства за осигуряване сигурността на информационните системи. Например липса на система за наблюдение на действията на системните администратори, наличие на 2600 работни станции с морално остарял хардуер, на които е невъзможно инсталирането на актуални антивирусни софтуери поради остарели операционни системи, и така докладите се съдържат конкретни препоръки за подобрения, като в последния доклад има и остойностяване на предложенията за подобрения с проекти на обща стойност близо 78 млн. долара без ДДС и прогнозно време за изпълнение между 18 до 36 месеца. С това преминавам към отговора на питането по отношение на ревизията на дружеството, мерките за стабилизиране и конкретно за възнагражденията на служителите. Още с определянето ми за орган, който упражнява правата на държавата в дружеството, бяха възложени две проверки. Едната – от вътрешен одит на Министерския съвет с цел проверка на състоянието и стопанисването на имотите в „Български пощи“ ЕАД за последните две години, а другата – от АДФИ относно финансовото състояние и управление на дружеството за последните две години. В средата на април получихме резултатите от вътрешния одит на Министерския съвет относно състоянието на имотите и начините им на управление. Това, случайно или не, съвпадна и с кибератаката върху системите на „Български пощи“ това беше и моментът, в който категорично взех решение да поискам оставките на вече бившия състав на Съвета на директорите, като същите не са освободени от отговорност. Към момента продължава проверката на АДФИ, като имаме очакване, че докладът от тях ще бъде готов в началото на месец юни. доклада на вътрешния одит има над 30 констатации за нарушения в начина на управление на имуществото на „Български пощи“ ЕАД. Например последната оценка на имотите е направена през 2001 г., преди повече от 20 години. Оттогава не са актуализирани цените спрямо пазарните стойности на имотите. Това, от една страна, е довело до ощетяване на бюджета от гледна точка на дължими данъци, а от друга, при разпореждането с имотите, например отдаването им под наем. Цената, която е определена, е в пъти под пазарната и е логичната цена за такъв тип сделки. Например базата в центъра на Пампорово е отдадена за 86 стотинки на квадратен метър или 2 лв. на стая във висок сезон. На базата на констатациите във вътрешния одит изпратих искане до председателя на АДФИ извършената от тях проверка да бъде разширена и да вземат предвид установените нарушения и от вътрешния одит. Това, което е в рамките на моите правомощия, е да сезирам съответните органи да направят дължимото и възможното по закон, така че виновните лица за състоянието на „Български пощи“ ЕАД към момента да понесат своята отговорност. В този смисъл са сезирани НАП, ДАНС, МВР и по-специално Отделът по киберсигурност в ГДБОП и Икономическа полиция, които да упражнят своите правомощия и да извършат съответните проверки в тяхната компетентност. По отношение на Сметната палата, знаете, че е правомощие на Народното събрание да възложи извършване на проверка извън планираните за годината. Затова не е сезирана от мен, но Ви призовавам Вие да го направите. По отношение на питането какви мерки за стабилизиране и изграждане на тази ключова институция сме предприели. За „Български пощи“ ЕАД се заговори изобщо, когато ние заявихме, че имаме план за тяхното оздравяване. Споделили сме от първия ден, че те са основен приоритет за това управление, като стратегията ни е да ги оздравим, модернизираме и превърнем в Единен център за административно обслужване и сме работили за изпълнението на тази стратегия от самото начало. и устойчивост за 100 млн. лв., който вече е одобрен. Държа да отбележа, че преди нашата намеса никой никога не си беше помислял да включи „Български пощи“ ЕАД в Плана за възстановяване и устойчивост. От предвидените средства в размер от над 101 млн. лв. със срок за изпълнение на целия план от 48 месеца, две трети, или над 68 млн. лв., са за модернизация и дигитална дигитална трансформация на „Български пощи“, а близо 25 млн. лв. – за обновяване и модернизация на пощенските станции. По отношение изплащането на заплатите на служителите се радвам да съобщя, че целите заплати в първите няколко дни от встъпването в длъжност на новото ръководство

на база на това питане, следващия петък да направим едно разискване и да вземем решение да възложим на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на „Български пощи“

Интересни въпроси, чак даже имаше и допълнителни отговори, които обаче са добре, тъй като „Български пощи“ ЕАД, както и колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ казаха, са жизненоважни за обществото и най-вече към тези, които задаваме въпросите. Защото въпреки това, което Вие казахте, на 5 май „Български пощи“ ЕАД излязоха с официална информация, че все още великденските добавки не са изплатени на доста голяма група пенсионери. Също така списъците са преминали към регистри към НОИ, а те не са актуални. Има някои хора, които живеят примерно, както аз съм от Пловдив, но живея в Ямбол, и не могат да си получат пенсията. В същото време не могат да си платят и битовите сметки, тъй като в някои по-малки населени места Пощите не могат да извършват тези услуги. Това са неща, които е хубаво съвсем бързо да бъдат направени, защото примерно от края на месец март

Благодаря Ви, господин Заместник-председател. Само в бързината да довърша това, което исках да кажа по отношение на заплатите на служителите. Поради срива в системите 30% от заплатите не бяха изплатени, но тази седмица абсолютно всички служители са получили цялото си възнаграждение и не се очаква нещо такова за следващите им заплати, така че да няма притеснение. Просто да Ви го кажа ясно. По отношение изплащането на пенсиите. Това е вторият път, в който изплащаме пенсиите през хартиен процес, готова съм, ако искате, да дискутираме частта с кибератаката и как се е стигнало до това да има пълен срив в системата, ние го обсъждахме и в Комисията по дигитализация, и повярвайте ми, който е отговорен, ще си поеме отговорността, но това е, което имаме, и всъщност хартията ни спасява за смях на всички. В този смисъл пенсиите се изплащат за втори месец по списъците на НОИ на хартия. Факт е, че абсолютно 100% от пенсионерите са получили своите великденски добавки миналия месец и са получили пенсиите си. В момента отново сме абсолютно уверени, но да, има някакви проблеми, вчера примерно е катастрофирала кола на инкасо в един от градовете, случило се е в някакъв град. Има някакви проблеми, които през хартиения процес изглеждат малко по-бавни и понякога могат да се образуват опашки, а за всяко едно нещо може да сигнализирате на телефонната линия. Всеки един ден пишем много внимателно по отношение на другите услуги кои на коя локация са пуснати. Та, по отношение на пенсиите никой не трябва да се притеснява, че има някакъв проблем. Ако има проблем, той най-вероятно е в някакъв човешки фактор, веднага да сигнализират на телефона, който е на уебсайта. По отношение на битовите сметки сте прав – това е една услуга, която е факт. Тя не е от универсалните услуги, за които държавата плаща субсидия, а това е пазарна услуга. Тя е изключително ключова за пощите и най-вече заради приходите, които генерират. Повярвайте ми, те работят всеки ден пряко сили, за да я пуснат. Всеки един ден – в началото и в края на деня, се ъпдейтва списъкът на всички станции, при които услугата вече е успяла да тръгне. Както Ви казах, това са над 2500 локации, а 6600 компютъра трябва да бъдат преинсталирани. Вече имаме информация, че около 400 от тях са безвъзвратно загубени, защото не могат да поддържат новия софтуер и няма как да бъдат върнати обратно към живот, така че целият процес ще бъде сложен. Благодарим за търпението на всички клиенти на пощите и гледаме своевременно да ги информираме. Но пак повтарям, не трябва да има никакви притеснения – да, макар и малко по-забавено, 100% от пенсионерите отново, втори месец поред, ще получат своите пенсии, макар и малко по-плавно, на хартиен процес. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Вицепремиер. Сега давам думата на задалите питането за уточняващи въпроси. Заповядайте, господин Таслаков. Благодаря. Госпожо Константинова, аз Ви благодаря за изчерпателните отговори и се надявам намеренията за възраждането на тази институция да бъдат изпълнени. Единственото, което искам да попитам, е: имате ли конкретни данни откъде е дошла хакерската атака,

Благодаря Ви, господин Заместник-председател. Уважаеми господа народни представители, това, което Ви съветвам, предвид че аз все пак не съм специалист по информационна сигурност, е да повикате на изслушване някой от ГДБОП или ДАНС, който е Това, което мога да Ви кажа, е, че криптовирусът е настроен така, че може да засяга всички държави, без Русия и държавите от бившите съветски републики, тоест по вторично екстраполиране на данните има ясна следа, че идва ясна следа, че идва от този регион. Така че това е, което имаме като конкретни данни за произхода на атаката, а за някакво по-широко тълкуване по темата можете да поканите специалистите и да влезете в дълбочина. Благодаря, госпожо Константинова. Сега можете отношение към отговора да направите, господин Таслаков, ако имате желание. Не, добре. С това С това изчерпваме въпросите и към вицепремиера Константинова. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към контрола на Теодора Генчовска – министър на външните работи. Има един въпрос към нея от народния представител Радомир Чолаков относно осигуряване на свободен достъп на граждани на Република България до църковните регистри на църквите в диоцеза на Българската екзархия, намиращи се на територията на днешна Република Северна Македония – в скоби, архива на Българската екзархия. Господин Чолаков, заповядайте да развиете Вашия въпрос. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър Генчовска, всъщност всичко започна от една обикновена човешка история. Моя близка ми сподели преди месец – два, че в нейното семейство – бежанци от Македония, след войните по време на бягство са загубили документите на прадядо ѝ и всъщност се оказало, че не може да бъде установена с точност рождената му дата. Хората са, как да кажа, големи родолюбци, искат да узнаят семейната си история Северна Македония преди време, в родното село на прадядовците, някъде около Битоля, и се опитали да намерят църковните регистри. Не знам, колеги, дали знаете, но в старо време ЕСГРАОН се е водел от Православната църква. Регистърът на гражданската регистрация се е водел от Православната църква и това представляват регистрите, които се пазят в църквите, регистрите на кръщенките, на венчавките и на погребенията, което, ако се замислите, е ЕСГРАОН всъщност. Те са се натъкнали на следния проблем – започнали да ги премятат от служба в служба, ходили в Държавния архив на Република Македония в Скопие, а оттам им казали, че евентуално тези регистри може би са в архива на Общината в Битоля, а от архива на Общината в Битоля им казали, че ги няма. Карали ги да попълват някакви декларации на македонски език, за да демонстрират знания на македонски език, след което някакъв служител устно им казал, че тези регистри няма да ги получат. Това много ме заинтригува светлината на добросъседството и на желанието на всички Република Северна Македония някой ден да бъде член на Европейския съюз, а и ми се стори за нормално, пък и на нашите избиратели им се е сторило нормално български граждани да могат да имат достъп до архивите, и то в конкретния случай църковните регистри, които са водени от църквите в диоцеза на Българската екзархия. И си позволих да поставя въпроса дали Външното министерство не е поставяло подобен въпрос, не се е интересувало. Но самият факт, че са били създавани пречки на български граждани, е факт, който заслужава вниманието на Външното министерство, и заслужава да бъде повдиган, ако досега не е бил повдиган, по най-остър начин при всички следващи разговори, които Вие ще имате. Благодаря Ви. Благодаря, господин Чолаков. Имате думата за отговор, госпожо Министър. Господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чолаков, благодаря Ви за въпроса, защото той наистина е от огромно значение за националния интерес и по темата в отношенията ни с Република Северна Македония. Има много ценни идеи в целия въпрос, който пристигна до мен от Ваша страна, и информацията. Бих провела чисто човешки разговор, но трябва да отговоря изцяло формално, защото имам три минути, за което В резултат на Вашето писмо беше разпоредена проверка, която установи следното: Към настоящия момент на интернет страницата на Държавния архив на Република Северна Македония се посочва, че църковните фондове на Българската екзархия

Македония в градовете Скопие, Охрид, Прилеп, Тетово, Щип се съхраняват архивните фондове на Православната църква. МВнР не разполага с информация дали всички посочени на сайта на Държавния архив на РСМ архивни фондове са оригинални, или някои от тях са копия, предоставени от страна на българския архив, респективно Държавна агенция „Архиви“, където също се съхраняват архивни фондове на Българската екзархия от територията на днешна Република Северна Македония, които са пренесени в България в периода 1918 – 1944 г. Следва да се има предвид, че част от архивните единици, за които се споменава във Вашия въпрос, са били пренесени в Белград от страна на Сръбската православна църква, която е имала продължителна църковна юрисдикция върху територията на днешна Република Северна Македония. Същевременно по информация на МВнР редица граждани на Република Северна Македония съхраняват по домовете си документи за раждане, смърт, църковен брак, издавани от Българската екзархия на техните родители и роднини. Такива документи се представят в оригинал при кандидатстване за българско гражданство в качеството им на свидетелства за български произход и в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. допълнение, бих искала да обърна внимание, че компетентните български държавни институции, които би следвало да разполагат с по-конкретна информация по поставения от Вас въпрос, са Държавната агенция „Архиви“ и Министерството на културата.

като от получения отговор мога да откроя следната по-важна информация. Мога да предоставя и целия отговор на Държавната агенция: "Документите от дейността на Българската екзархия на територията на днешна Република Северна Македония в българските архиви са запазени в Централен държавен архив, архивен фонд № 246/К, Българска екзархия, за периода 1870 – 1953 г., съдържащ 4712 архивни единици, чиито инвентарни описи са публично достъпни както държавен архив, така и онлайн. Част от тези документи са така наречените енорийски регистри, които се използват за доказването на български произход. Въпросът за осигуряването на свободен достъп на граждани на Република до църковните регистри на църквите и диоцеза на Българската екзархия, намиращи се на територията на днешна Република Северна Македония, не е разглеждан специално в Договора за сътрудничество между държавните архиви на двете страни. В българските архиви няма копие на църковните регистри от архивите, съхраняващи се в Република Северна Македония. Същевременно на базата общите разпоредби на Договора за реципрочен обмен на копия на документи през годините в Централния държавен архив от са постъпили 52 665 копия на различни екзархийски документи от периода 1890 – 1920 г. В заключение, бих искала да Ви уверя, че в координация с компетентните български институции Външното министерство ще продължи да следи въпроса за достъпа до архивите на Българската екзархия в Република Северна Македония с повишено внимание, включително с оглед на значимостта му в цялостния контекст на защитата на българския национален интерес в отношенията със Северна Македония. Благодаря, госпожо Генчовска. Малко повече време Ви дадох, все пак темата изисква изчерпателност. Заповядайте за реплика, господин Чолаков. Искрено Ви благодаря, госпожо Генчовска, за отговора, още повече че зад сухия административен стил усетих, че имате лично отношение или сте развили лично отношение към темата, за което Ви благодаря и Ви насърчавам. Само още две ремарки. Като казахте, че има добри идеи, още няколко идеи ми хрумнаха, докато слушах Вашето изложение. Подходът в Европейския съюз и във взаимоотношенията между членките на Европейския съюз никога не е бил емоционален, той е строго формален и бюрократичен, и така трябва да бъде. Към тази тема ние трябва да подхождаме без емоции, формално и бюрократично. Затова във въпроса си бях посочил, а може би е правилно, значи, Държавна агенция „Архиви“ е казала, че в договора, който те са сключили с македонските архиви, няма регламент за достъп до екзархийските регистри, но пък в Договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество в чл. 4 се казва, че двете държави си осигуряват съдействие между държавните органи. Значи, на основание чл. 4 – студено и бюрократично, българската държава може да изисква това от Северна Македония без никакви емоции, без никакви обяснения защо. Това е едното. Второто, което ми хрумна, пак казвам, докато слушах Вашето изложение, е: Вие споменахте, че някаква част от екзархийските архиви са били пренесени в Белград.

защото те са нейни, да си ги върне, за да можем ние да ги прочетем в Република Северна Македония. Още веднъж Ви благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Чолаков. Желаете ли дуплика? Заповядайте, госпожо Министър. Благодаря, господин Председател. Господин Чолаков, наистина благодаря за предложенията. Вашите предложения ще бъдат представени на секторните групи и в частност на колегите от Държавния архив, както и на Министерството на културата, защото по чл. 11 от Договора те имат споразумение с ресорното министерство.

С това изчерпахме въпросите към Вас. Благодаря за участието Ви в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроса към министъра на отбраната – господин Драгомир Заков, от Петър Петров относно състоянието на недвижим имот – военно поделение, собственост на Министерството на отбраната, находящ се на територията на град Враца. Заповядайте, господин Петров, да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър! Темата за недвижимите имоти, които са собственост на Министерството на отбраната, считам, че е изключително важна за българските граждани за начина, по който те се стопанисват, по който те се управляват, не само заради намаляването на Българската армия за последните 30 години, а и заради начина, по който въобще се управлява държавната собственост. Причината да Ви задам този въпрос е свързана с това, че регион Враца е един от районите, за които отговарям, и доста често минавам оттам. От години наблюдавам имота, който представлява така нареченото военно поделение. Зад едни занемарени бетонни стени се виждат порутени сгради, неподдържани сгради, виждат се вече пораснали дървета и храсти. Очевидно този имот, поне видимо, е неподдържан затова не само у мен, а и в местната общественост се поражда въпросът: как този недвижим имот се стопанисва, какви са плановете на Министерството за него и как би следвало да бъде управляван този имот. Разбира се, аз отчитам факта, че Вие нямате абсолютно никаква вина за досегашното стопанисване на този имот, независимо какво е било то, просто ми се иска с този въпрос да обърнем малко внимание на политиката на Министерството на отбраната касателно притежаваното имущество – не само недвижимо, а и движимо такова. Затова Ви задавам този въпрос:

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Петров, уважаеми народни представители! Тъй като в писмото не е идентифициран конкретен имот, предполагаме, че вероятно става дума за тактическо поле „Бутов дол“ – град Враца. Този имот познавам и от моята военна служба, между другото. Част от този район е действащ и се ползва по предназначение за нуждите на Българската армия. Останалата част от района е с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и за Българската армия и е обособена в четири поземлени имота заедно с построените върху тях сгради. Към днешна дата един от имотите е складов район за съхранение на излишни движими вещи с общо предназначение. За имотите са съставени актове за публична държавна собственост. Охраняват се от фирма „МОБА“ ЕООД, на която съм принципал по силата на сключен договор. Същите са били предоставени за нуждите на Българската армия, но са престанали да бъдат необходими за своите ползватели и са приети в управление на Министерството на отбраната. Част от тези сгради са в лошо състояние, поради което са освидетелствани като негодни и са предложени за фактическо премахване. Предвид това, че са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия и съгласно утвърдената визия на Министерството за цялостно освобождаване от войскови райони с отпаднала необходимост, която е приета през 2020 г. с „Хоризонт 2032“, имаме и възможни различни разпоредителни действия с тях. Те са най общо три вида: първо е предоставяне на Община Враца за управление или прехвърляне на собствеността по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост; втората опция е след преобразуването им с решение на Министерския съвет от имоти публична държавна собственост в имоти частна държавна собственост, съответно продажба чрез търг по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане; третата опция е при заявен интерес от друго ведомство да се предостави правото на управление върху имотите отново по реда на Закона за държавната собственост. В момента в Министерството на отбраната се прави анализ, за да се вземе решение по целесъобразност по отношение на бъдещи разпоредителни действия точно с тези имоти, за които стана дума. Позволете ми в допълнение да изляза малко от сухата бюрократична картинка и да кажа, че сте прав, че трябва да се погледне много по-сериозно как се разпореждаме с тези имоти. Това, което съм разпоредил буквално преди 10 дни, беше да се направи една стратегия за това как да стане за това как да стане по-нататък – как да се управляват тези имоти, как да се освобождаваме от тях. Не просто да се освобождаваме от активи, а когато се освобождаваме от активи, как този актив, който е ненужен, би могъл да се превърне в друг актив, който е нужен. Има различни варианти това да се случи, така че общо взето идеята да се премине към малко по-активно управление на този актив, който същевременно носи немалко пасиви, тъй като охраната струва пари, движимите вещи, които се намират на територията на подобни райони също струват пари, складовете, в които те се намират, също имат охрана и така нататък. Тоест това са неща, които трябва малко по-активно да се управляват в частта „пасиви“ и „активи“, за да може наистина

Наистина се надявам, че чрез тези въпроси, които задаваме по реда на парламентарния контрол, ще предизвикаме така необходимата загриженост и съответно желание от страна на изпълнителната власт да стопанисва, да управлява и да се разпорежда по-добре с имоти, които са държавна собственост. За едно нещо сте прав, че би трябвало, когато държавата се освобождава от тези активи, те да се превръщат в други активи, които да бъдат полезни за държавата. На последно място, държа да благодаря съответно и за писмения отговор, който получих на зададения въпрос, касаещ разпоредителните сделки, извършени в периода 2017 – 2021 г. Наистина Ви благодаря за подробната информация. Благодаря, господин Петров. Желаете ли думата за дуплика? Не. Благодаря, господин Министър, за Вашето участие в днешния парламентарен контрол. Това беше и последният въпрос за днес. Едно съобщение трябва да прочета: Във връзка с питането на народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров с писмо № 47-254-00-62 от 13 май

и Проект за решение по питането, зададено от споменатите народни представители, към заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова относно запитване за състоянието на „Български пощи“, неизплатените заплати на служителите и хакерската атака.

На основание чл. 101, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание насрочвам разискванията по питането и гласуване на Проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол.